za 2013.godinu. Podnositelj izvješća je Nadzorni odbor Financijske agencije temeljem članka 21. Zakona o Financijskoj agenciji. Materijal ste primili. Vlada RH je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Izvješće ste primili na sjednici. Uvodno će nam godišnje izvješće obrazložiti predstavnica Uprave Financijske agencije gospođa Anđelka Buneta. Izvolite. Hrvatskog sabora, poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pred vama je Godišnje izvještaj Financijske agencije za 2013.godinu. Dozvolite da u kratkim crtama izdvojim ono što je u poslovnom i financijskom smislu obilježilo godinu. Temelj za provedbu aktivnosti u 2013.godini je novi strateški dokument Inovacijska strategija Financijske agencije za razdoblje 2013.do 2017.godina. Nakon uspješne implementacije tranzicijske strategije za prethodni četverogodišnji period koja je imala svrhu prekinuti višegodišnji trend negativnog financijskog rezultata i osigurati osnovu za stabilno pozitivno poslovanje u budućnosti, nova strategija naglasak je stavila na daljnje korištenje komparativne prednosti FINA-e, a koje se ogledaju u razgranatoj poslovnoj mreži koja osigurava nacionalnu pokrivenost, sposobnosti poslovne implementacije i integracije naprednih informatičkih rješenja, dugogodišnjom izgrađenom poslovnom odnosu s komercijalnim poslovnim sektorom i javnim sektorom, te na uvođenju inovacija u naše poslovanje. Upravo zbog toga na kraju 2013.možemo reći da je Financijska agencija poslujući na dinamičkom tržištu i u recesijskom okruženju uspjela ostvariti najveći dio zacrtanih poslovnih i društvenih ciljeva, naravno zacrtanih u poslovnom planu za 2013. Izuzetnim naporima svih naših zaposlenika ostavili smo financijske i poslovne rezultate koji su nadmašili rezultat 2012., tako da smo u 2013.ostvarili prihod od 825,2 milijuna kuna dok su ukupni rashodi iznosili 748,8 milijuna kuna. U usporedbi sa ostvarenjem u 2012.prihodi i rashodi su veći 6%. Ovakvi rezultati su imali za posljedicu povećanje bruto dobiti koja je u 2013.iznosila 76,4 milijuna kuna što je 11% više od od ostvarenja u 2012.i 43% više od 2011. Iz strukture prihoda vidljivo je zaustavljanje značajnijeg trenda pada prihoda u oba osnovna naša poslovna segmenta, tu mislim na poslove sa državom i na ove komercijalne, najvećim dijelom zbog rasta prihoda od Centra za prisilnu naplatu koji je bilježio rast prihoda od 39% u odnosu na prethodnu godinu, te Centra elektroničkog poslovanja koji je u odnosu na proteklu 2012.bilježio rast od 69%. Velika usmjerenost Financijske agencije na tržišne zahtjeva i zahtjeve korisnika imali su direktnog utjecaja na kretanje prihoda po segmentima poslovanja pa se udio prihoda koje FINA ostvaruje od korisnika državnog proračuna u 2013.smanjio za 1% u odnosu na 2012.tako da je iznosio 32%, ostali prihodi su ostvareni na komercijalnom tržištu. Rashodi Financijske agencije u 2013.godini rekla sam veći su za 6% u odnosu na 2012.na što je najveći utjecaj imalo povećanje financijskih i izvanrednih rashoda za 94% zbog umanjenja vrijednosti portfelja namijenjenoj prodaji sukladno MRS-u 39 i ostalih troškova poslovanja za 41% zbog povećanja naknade utvrđenih troškova iz prethodnih godina prvenstveno se tu misli na potrebna rezerviranja za sudske sporove i sukladno MRS-u 19. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda u 2013.godini troškovi osoblja sudjelovali su sa 43%, materijalni troškovi 27%, troškovi amortizacije 11%, ostali troškovi poslovanja 10% i financijski izvanredni rashodi 9%. Među poslovnim događajima koji su obilježili poslovanje Financijske agencije u 2013.godini istaknula bih podršku provedbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom gdje je FINA potvrdila svoju vodeću poziciju u poslovima izdavanja i upravljanja velikom količinom digitalnih certifikata pri čemu je izdato pravnim osobama i nekim fizičkim preko 90 tisuća certifikata potrebnih za fiskalizaciju. Drugi značajan događaj odnosio se na uspostavu sustava centralnog obračuna plaća pri čemu se tijekom 2013.godine odrađeni svi poslovi koji su bili nužni za uvođenje institucija u sustav, tako da do kraja 2013.godine u sustavu je ušlo 473 institucije, poslije je posao naravno nastavljen. Među projektima za koje se procjenjuje da će imati dalekosežni utjecaj na naše poslovanje, ali i na nacionalni platni promet RH istaknula bih pokretanje pilot projekta SEPA čime je osigurano uključenje nacionalnog platnog prometa u jedinstveno euro platno područje. Projekt je pokrenut donošenjem Nacionalnog plana migracija na SEPA-i sa svim dionicima društva da kažem je iskordiniran. Realizacijom ovog projekta Financija agencija će implementirati sustav malih plaćanja u naš nacionalni klinički sustav Republike Hrvatske. I to SEPA NKS za obradu nacionalnih SEPA kreditnih transakcija, komutirali smo se to napraviti do 1. prosinca 2015. i izravna terećenja u kunama do 1. listopada 2015. Zatim EURO NKS za obračun nacionalnih i prekograničnih SEPA kreditnih transfera u eurima sukladno odgovarajućim SEPA platnim shemama koje vrijede u cijeloj Europskoj uniji komutirali smo se napraviti do 1. listopada 2015. Za uspostavu ovog projekta potrošiti ćemo 10 milijuna kuna. Tijekom 2013. godine operativno se je radilo na provedbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnim nagodbama temeljem kojeg je zaprimljeno u FINA-u ukupno 5824 predmeta u kojima je iskazano oko 53 milijarde kuna prijavljenih obveza poslovnih poduzetnika i obuhvaćeno oko 45 tisuća radnika u tvrtkama koje su ušle u proces predstečajnih nagodbi. Što se tiče ljudskih resursa u Financijskoj agenciji na dan 31. prosinca 2013. FINA je imala ukupno 3069 radnika što je u principu jedan više u odnosu na 2012. Nekakve izmjene su se dogodile i u kvalifikacijskoj strukturi u odnosu na 2012. tako da dominira SSS 60%, udio visoke stručne spreme povećao se za 1%, tako da je ukupno 24%. Uveli smo i izradili katalog radnih mjesta i novi sustav plaća i nagrađivanja koji omogućava platežno i pozicijsko napredovanje sukladno rezultatima i stečenim kompetencijama zaposlenika te su stvoreni preduvjeti za dodatno povećanje efikasnosti poslovanja. Prosječna bruto plaća kao što ste vidjeli u izvješću je iznosila 7926 kuna što je u okviru na nivou reći ćemo prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenim pravnim osobama RH manja je za 0,16%. U 2013. godini nastavili smo sa školovanjem naših radnika, za sve potrebne kompetencije i znanja prema internom pravilniku koji je donesen u tu svrhu i tu je potrošeno negdje oko 2 milijuna kuna. Najviše novca išlo je u investicije kao i svake godine. Ukupne investicije iznosile su 67,6 milijuna kuna i veće su za 39% u odnosu na 2012. godinu. najvećim dijelom su bile usmjerene na obnavljanje i proširenje kapaciteta u IT segmentu, sukladno započetoj konsolidaciji IT servisa u 2012. Obzirom na makroekonomsko okruženje u 2013. godini dosta nam je bilo determinirano i ograničena ajmo reći mogućnost rasta prihoda iz tradicionalnih izvora poslovanja to su poslovi sa stanovništvom, platni promet i NKS. Tako da smo u 2013. a i nastavili u 2014. poseban akcent stavili na upravljanje troškovima te pokretanje novih projekata kao što su PONIP, nove elektroničke usluge čija će implementacija omogućiti daljnje osnaživanje poslovnog položaja Financijske Agencije. Zaključno, Financijska agencija je razboritim upravljanjem rizicima i dosljednom primjenom mjera definiranim našom kreditnom politikom u cijelom razdoblju na vrijeme podmirivala sve svoje obveze i održala likvidnost. Kako FINA djeluje na tržištu financijskih usluga izuzetno je izložena i tržišnim rizicima koji se ogledaju u pritisku konkurencije i tehnoloških inovacija koje smanjuju potrebu za korištenjem naših tradicionalnih usluga. Zato i jest kao odgovor na sve to inovacijska strategija i da da kažem okrenuti se novim elektronskim uslugama. Upravo zbog toga posebno smo usmjereni na stalno praćenje tržišnih promjena i najnovijih tehnoloških dostignuća kako bismo mogli odgovoriti tim izazovima. Ulaže se u znanja, kompetencije naših zaposlenika, u informatičku opremu. I u svoj rad uključili smo akademsku zajednicu tako da i koristimo reći ćemo njihove kompetencije i znanja kako bi unaprijedili naravno svoja poslovna rješenja i prilagodili se zahtjevima korisnika naših usluga koja su sve sofisticiranija. Upravo zato je FINA usvojila tu novu inovacijsku strategiju za naredno razdoblje kao odgovor na sve izazove koji su pred nama. Inovacije, znanje, tehnološka unapređenja su imperativ 21. stoljeća i vjerujemo da smo na vrijeme prepoznali njihov značaj te iskoristili usvajanje najbolje europske i svjetske prakse u poslovanju, naravno ne umanjujući našu tradiciju. Upravo spajajući tradiciju pouzdanosti i suvremena tehnološka rješenja sa razvijenom i kompetentnom mrežom u koju se ulaže preko 50 godina uspjeli smo u turbulentnoj 2013. godini u najvećoj mjeri ostvariti, reći ću zacrtane poslovne i financijske ciljeve.

poštovana gospođo Buneta, FINA je sigurno vodeća hrvatska tvrtka na području financijskog poslovanja. I rekli ste, govorili zapravo o tri strateške vrijednosti koje FINA treba koristiti pa ste nabrojali nacionalnu pokrivenost poslovnom mrežom, registre u posjedu i reputaciju zapravo koju ima FINA, pouzdanosti nakon uspješnih sudjelovanja u procesima državnih reformi. Međutim, Hrvatska je članica Europske unije još malo pa 2 godine. Začuđuje mene osobno da jedna od strateških vrijednosti nije mogla biti recimo izrada i priprema projekata Europske unije koje bi, siguran sam, FINA to jako dobro mogla raditi s obzirom na broj podružnica u Republici Hrvatskoj, s obzirom na geografski položaj Republike Hrvatske, s obzirom na 556 jedinica lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, mislim da je to FINA trebala u svojim strateškim vrijednostima iskoristiti i jako potencirati potencirati zapravo tu djelatnost. Tada se ne bi trebali otpuštati ljudi. I mislim da vi imate takve kapacitete da su se ljudi mogli prekvalificirati i zapravo koristiti vaše podružnice na najbolji mogući način. To je po meni jedna od većih zamjerki. Zapravo ono što ste govorili u svome uvodu, mislim da FINA kao vodeća financijska tvrtka treba imati top menadžere, top upravljače koji taj segment moraju iskoristiti. Hvala.

organizirali smo i ustrojili jednu organizacijsku cjelinu koja se bavi EU fondovima, školovali i educirali stotinu ljudi po našoj mreži koji mogu i stekli su te kompetencije i znanja da možemo raditi projekte, trenutno aplicirali na 6 projekata. Oprostite što to nisam spomenula. po ovoj točci. U ime Kluba HDSSB-a kolega Krešimir Bubalo. Hvala lijepo uvažena potpredsjednice. Poštovana gospođo Buneta, kolegice i kolege. Pred nama je Godišnje izvješće Financijske agencije za 2013., iako već skoro bi moglo biti gotovo izvješće i za 2014. jer svi znamo dokad se predaje statistika, no evo bolje ikad nego nikad. Malo jesmo dugo čekali da dođe na red. No odmah želim u početku reći da gledajući ovo izvješće ono može bit ogledni primjerak ja bih rekao za sve ono što je u vlasništvu države, za sve ono s čime upravlja Republika Hrvatska i želim reći odmah kad se gledaju rezultati, kad se gleda hvatanje koraka s vremenom, sa novim tehnologijama, sa programima, sa projektima, onda možemo samo čestitati i reći imali ste uspješnu 2013. godinu. Očekujemo da i 2014. bude tako uspješna. želim čestitati, u FINA-i je zaposleno 3069 vrijednih radnika i sigurno svi mi koji koristimo usluge FINA-e možemo biti zadovoljni sa svim onim što nam FINA pruža, no često upravo onaj enter možemo koristiti razne informacije koje su važne upravo za menadžiranje, ali i za donošenje strateških odluka. Ja bih volio da resorna ministarstva puno više, posebice resorno Ministarstvo gospodarstva koriste sve one podatke i sve one baze koje imamo u FINA-i baš po djelatnostima jer puno bi lakše dolazili do određenih strategija. Pa evo otišao je ministar poljoprivrede, vjerujem da je koristio sve one vaše podatke već bi vjerojatno imali i Strategiju poljoprivrede. prihod 825 milijuna, rashod 748, pozitivan rezultat 76 milijuna i gledajući EBITA-u koja mi je itekako važna, 91 milijun kuna, ona možemo reći da je bila uspješna prošla godina. No gledajući vaše izvješće usavršavali ste se u prisilnim naplatama, isto tako dosta ste radili na predstečajnim nagodbama, usavršavali ste iskustva s ovrhama. No mislim da bi sve to što ste napisali u izvješću koristilo i resornom ministarstvu financija upravo da ono što je važno, zaštitimo i dužnike jer često vidljivo je upravo da su vjerovnici itekako zaštićeni. Bitno je, no godinama vjerovnici a prije svega mislim poslovne banke nisu razgovarale s dužnicima i zato imamo jedan začarani krug koji se pojavio u Hrvatskoj, a to je nenaplativost potraživanja. No gledajući izvješće nema se šta puno prigovoriti, ali u ovom trenutku ja ću vama postaviti nekoliko pitanja na koja očekujem odgovore, a što nisam mogao iščitati u ovim izvješćima. Prvo pitanje možda, koliko vlasnik tj. država duguje FINA-i, pa molio bih konkretan odgovor ako možemo evo s današnjim danom, posebno koliko je iznos dospjelih obveza države prema FINA-i. Koliki su troškovi predstečajnih nagodba u FINA-i, a kolika zarada, tj. koliki je gubitak u ovom poslu, a navodno je prilično velik pa evo molio bih informaciju da to podijelite sa saborskim zastupnicima. Također Vlada se hvali sa projektom COP-a, centralni obračun plaća, također po mojim informacijama nije plaćen taj posao tj. jedan dio od faktura je također plaćen pa bih molio također informaciju da li država uredno servisira svoje obveze poznato je da imamo u Hrvatskoj zakon o plaćanju pa nema razloga da država ne plaća državnim institucijama ili pojedinim tvrtkama u kojima je u vlasništvu sve u datim valutama kako je to definirano. Također, ono što gledajući vaše izvješće može biti suspektno, a to je imate veliku dobit i ja se bojim da će vam država ponovo uzeti dio dobiti. Bilo bi bolje da ste ju možda reinvestirali, da ste ju manju iskazali, da ste ulagali više možda u nove tehnologije jer upravo ono što dolazi zahtijeva visoku ja bih rekao ne samo obrazovanost koju vaši zaposlenici itekako imaju, nego ja bih rekao i nove tehnologije. Prema tome, volio bih da čujem ne samo u 2013. nego također i u 2014., možete već progovoriti i o tome, ali gledajući i komparirajući prijašnja razdoblja, plan investicija i realizacija plana investicija. Molio bih da prokomentirate te brojke. Jer mislim da ako iskazujete toliku dobit plan investicija treba se ispuniti i ako je nešto usvojeno treba onda i realizirati, a razloge zašto to nije realizirano ja bih molio također čuti od vas. Ono što mi u HDSSB-u često zagovaramo, a to je da sve strategije, ne da budu za razdoblje od 2013. do 2017. nego da budu za razdoblje 2020. I malo prije, drago mi je da ste se osvrnuli na europske projekte. Imate puno educiranih ljudi, kvalitetnih ljudi u FINA-i koji mogu biti i servis za europske fondove, no isto tako mogu raditi europske fondove. Prema tome, možemo čestitati na ovom izvješću, poželiti da 2014. bude još bolja. Ali vas molim odgovore na ova pitanja posebice kad govorimo o investicijama i vašim planovima i onome što je ostvareno. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HSU-a kolegica Ljiljana Cvjetović. Poštovana potpredsjednice Sabora, poštovana gospođo Buneta. Rasprava o Godišnjem izvješću o poslovanju FINA-e za 2013. 2013. godinu iznova pruža prigodu da se analizira zanemareni ili podcijenjeni doprinos koji ova agencija pruža kroz svoje usluge. FINA je vodeća hrvatska tvrtka na području financijskog posredovanja koja kao nasljednik Zavoda za platni promet još starije službe društvenog knjigovodstva danas uspješno posluje u tržišnom okruženju. Administrativne i informatičke komunikacijske usluge koje FINA pruža ne pruža niti jedna druga tvrtka. Dva osnovna segmenta poslovanja FINA-e su Sektor usluga za financijsku industriju i korporativne klijente i Sektor usluga za javni sektor. Vidljivo je kako u Sektoru usluga za financijsku industriju i korporativne klijente FINA kontinuirano uvodi nova rješenja i poslovne procese, te na taj način stvara sve efikasniji tržišni pristup. Evidentan je rast potražnje za elektroničkim servisima FINA-e što rezultira povećanjem prihoda. U segmentu usluga za javni sektor između ostalih FINA obavlja poslove za središnji registar osiguranika, centralni obračun plaća, provođenje predstečajnih nagodbi i ostalih. Informatičko-komunikacijske usluge primarno su pružale podršku poslovnim sektorima FINA-e ali se pohvalno okreću prema tržištu, te se svojim znanjem i iskustvom pokušavaju nametnuti kao partner realnog i javnog sektora. FINA ima izuzetne prednosti u segmentima poslovne implementacije i integracije naprednih informatičkih rješenja, pružanju informacija i elektroničkih usluga. Na bazi ovih prednosti FINA bi trebala napraviti dalekosežnu strategiju kojom bi se nametnula kao vodeći financijski servis ne samo u Hrvatskoj već i u cijeloj regiji. Na bazi svojih kvaliteta FINA bi trebala proširiti paletu proizvoda i aktivnije ući kao sudionik, a ne samo kao pružatelj usluga na financijsko tržište. Kroz pružanje administrativnih i informatičko-komunikacijskih usluga FINA je neupitno stvorila bazu podataka vezanu uz gospodarstvo koju nema niti jedna druga institucija u RH. I dok se isti naravno ne mogu koristiti pojedinačo agregatno proučavanje istih bi trebalo dati izuzetno kvalitetne analize i trendove hrvatskog gospodarstva, te pružiti kvalitetnu podlogu za razvoj savjetodavnih usluga usmjerenih prema malom i srednjem poduzetništvu koje je ključno za razvoj gospodarstva, a koje nema niti financijsku snagu, niti djelatnike da se samostalno bavi dugoročnim razvojem i unapređivanjem vlastitog poslovanja. Ova transformacija i čistog pružatelja usluga u aktivnog sudionika gospodarstva osigurala bi dugoročno poslovanje i razvoj FINA-e a istovremeno učinili FINA-u jednim od faktora rasta i razvoja gospodarstva. Pohvalno je što FINA shvaća da je ljudski potencijal najvredniji kapital koji organizacija posjeduje, te u skladu sa time potiče školovanje svojih radnika. Da bi FINA mogla razvijati nove proizvode i uspješno ih implementirati izuzetno je bitno nastaviti sa školovanjem djelatnika i nastojanjem da se trend rasta udjela visoke stručne spreme u ukupnom broju radnika nastavi i to po rastućim stopama. Nadalje, trećina djelatnika imaju iznad 50 godina te je potrebno ubrzano stvarati novi kadar i pomlađivati strukturu zaposlenih. FINA apsolutno ima potencijal da postane propulzivno organizacija koja može rasti i razvijati se upravo u segmentu intelektualnih i savjetodavnih usluga. Da bi se mogao privući i zadržati vrhunski kadar potrebno je učiniti sustav plaća i nagrađivanja fleksibilnijim, te ga usuglasiti sa financijskom industrijom i korporativnim klijentima koje FINA servisira. S obzirom na negativne trendove hrvatskog gospodarstva koji će se neminovno odraziti i na financijske institucije, a koji su bitni klijenti FINA bi trebala u sklopu upravljanja tržišnim rizicima napraviti kvalitetan plan za slučaj značajnog pada prihoda i osjetnom rastu prekoračenja dospijeća plaćanja. Inovacijska strategija za razdoblje od 2013. do daje kvalitetan strateški i dugoročni odgovor na tržišne rizike i izazove, ali isti ne daje odgovor i rješenja u slučaju tržišnih poremećaja koji mogu biti pred nama. Klub Hrvatske stranke umirovljenika podržat će Godišnje izvješće FINA-e za 2013. godinu. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala kolegice. U ime kluba HDZ-a kolega Ante Babić. lijepa poštovana potpredsjednice, poštovana gospođo Buneta, kolegice i kolege. Financijska agencija jedna je od sigurno najvažnijih agencija koje imamo u RH s obzirom na aktualni trenutak u kojem vlast najavljuje ukidanje pojedinih agencija i spajanje agencija kao mjeru smanjenja deficita, FINA je zapravo dobar temelj na koji se mogu prikopčati pojedine aktivnosti i djelatnosti s kojim se bave sada samostalno neke druge agencije. Aktualna vlast upravo je agencije doživjela kao jedan pogodan temelj za zbrinjavanje podobnih kadrova i na kraju mandata, ako je uzeti u obzir ozbiljnost kojom to najavljuje barem u medijima, morat će se suočiti sa vlastitim zabludama i nezrelim politikama tj. odnosom prema agencijama i racionalizirati broj agencija i vjerojatno broj zaposlenih u mnogim agencijama. Računi vam dođu na naplatu neozbiljnim odnosom vlasti prema reformama prije ili kasnije. Reformu agencija činiti u zadnjoj godini mandata iziskivat će jedan ozbiljan i studiozan napor ukoliko se aktualni u to upuste a ako ne to će biti onda posao za iduću Vladu. Osobno mislim da od toga neće biti ništa, možda neka pokazna vatrogasna vježba prema nekim agencijama za koje se misli da će ih biti najmanje štete ukinuti tako da će priča ostati sljedećoj Vladi i sveobuhvatnoj reformi javne uprave. Poslovanje FINA-e u 2013 godini se odvijalo u dva osnovna poslovna segmenta. Jedan su poslovi za financijsku industriju i korporativne klijente, dok drugi dio čine zapravo poslovi za javni sektor i poslovi koji se obavljaju temeljem javnih ovlasti. Uspoređujući 2011. i 2013. godinu FINA je napravila određene iskorake u tehnološkom smislu i to treba zapravo priznati. I sam kao načelnik općine koristim usluge FINA-e i znam koliko je to dobra IT podrška zapravo svima nama koji smo dislocirani od većih centara. FINA je pružila i kvalitetnu podršku provedbi Zakona o fiskalizaciji prometa gotovinom i osigurala obveznicima potrebna rješenja i nesmetano poslovanje. FINA je tijekom 2013. godine pružila podršku uspostavi sustava COP-u, centralnom obračunu plaća i predstečajnim nagodbama. Informatičke tehnologije u sustavu FINA-e pružaju podršku svim poslovnim sustavima i sektorima u FINA-i. Informatičke tehnologije su servisna podrška okrenuta isporukama IT servisa primarno poslovnim sektorima FINA-e a s ciljem da se FINA svojim znanjem i iskustvom kako smo čuli u vašem izlaganju nametne kao glavni partner realnog i javnog sektora pa i koristeći akademsku zajednicu o kojoj ste govorili. Govorili ste i o tri strateške vrijednosti, prednosti koje FINA treba iskoristiti, o toj nacionalnoj pokrivenosti, poslovnoj mreži, registrima u posjedu ali i reputaciji pouzdanosti nakon uspješnih sudjelovanja u procesima državnih reformi svakako pogotovo u mirovinskoj u mirovinskoj reformi i reformi platnog prometa. Restrukturiranje FINA-e i racionalizacija poslovanja započela je 2009. godine i iz podataka je vidljivo da je broj zaposlenih pao u godinu dana sa 4372 na 2976 što je 1396 manje, a onda je opet porastao za 100-njak zaposlenih, tako da je broj zaposlenih u 2013. godini bio 3069. Za plaće se troši 324 milijuna kuna, s tim da je u 2011. godini isplaćena božićnica i regres, a sljedeće dvije godine samo regres ili božićnica. Ukupni troškovi plaća su smanjeni očito samo u tom dijelu božićnice i regresa. FINA je u 2013. godini ostvarila prihode u iznosu od 825 milijuna i 217 tisuća kuna, dok ukupno ostvareni rashodi iznose 748 831,858 kuna. U usporedbi s ostvarenjem u prošloj godini prihodi i rashodi su veći za 6%. Ovakvi rezultati imali su za posljedicu rezultat ostvarene bruto dobiti koja u 2013. iznosi 76,385 76,385 milijuna kuna, što je zapravo 11% više od ostvarenja prošle godine, a za 43% je više od bruto dobiti za 2011. godinu. Upravo u ovoj dobiti kriju se razlozi zašto bi državna politika trebala razmisliti o sljedećem potezu. Zašto? Kroz sektor usluga za financijsku industriju i korporativne klijente u 2011. godini imali smo 479 milijuna kuna, a u 2013. godini 430 milijuna kuna što je pad za 49 milijuna kuna. A u sektor usluga za javni sektor imali smo u 2011. godini 263 milijuna kuna, a u 2013. godini 320 milijuna kuna što je zapravo rast za 57 milijuna kuna. Dakle, najveći rast prihoda uslugama bilježi javni sektor, odnosno Centar za prisilnu naplatu koji je 2011. godine zabilježio odnosno uprihodio 72 milijuna kuna, a 2013. godine 130 milijuna kuna što je razlika od 58 milijuna 58 milijuna kuna, odnosno 80% više. Što je razlog tome? Kontinuirani rast broja blokiranih građana koji je sa 211 tisuća blokiranih u siječnju 2012. godine porastao na 317 tisuća građana u veljači 2015. godine. Iznos duga građana porastao je sa 13 milijardi u 2012. godini na 31 milijardu već sada u 2015. godini. Znači da bez obzira što se dnevno računi blokiraju i odblokiravaju, što imamo program otpisa duga nekoliko mjeseci bilježimo porast broja blokiranih za 106 tisuća, a iznos duga za vrtoglavih 18 milijardi kuna. To je definitivan poraz kukuriku politike na svim poljima. Dok je građanima zapravo smrknulo FINA-i je svanulo jer su naknade koje naplaćuju za svoj posao učinile svoje i zapravo ste ostvarili dobit. Postavlja se pitanje zašto politika koju vodi FINA da ostvaruje ovoliku dobit ne želi pomoći građanima koji jedva žive i preživljavaju sa blokiranim računima i smanji zapravo naknade građanima već ih koristi kako bi pričali o velikom uspjehu uprave FINA-e u vođenju agencije. Kada smo kod blokiranih računa to je priča koja očito traži punu pažnju ove i buduće Vlade jer tempo od 3500 do 4000 mjesečno novoblokiranih i 350 bilijuna kuna novih blokada upućuje na to da su građani sve više i više njih došli zapravo do ruba egzistencije i ne vidi se izlaz. Nešto u tom sustavu ne štima. Jesmo li na laki način omogućili nekim subjektima, a ovdje mislim odvjetnicima da i na bizarnostima, zapravo na malim iznosima dugova zarađuju velike novce? Od 1.1.2011. godine do 28.2.2915. godine zapremljene su 5 milijuna 71 tisuća 592 osnove od čega se 32,12% 32,12% odnosi na poslovne subjekte a ostalo 67% odnosi se na fizičke osobe odnosno na građane. U istom periodu ukupno su izvršene 86,3 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 23 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na građane. S osnova ostvarenja predstečajnih postupaka iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u veljači 2015.godine smanjen je za 700 milijuna kuna a broj dužnika za 75. Kada zbrojimo plaćene osnove u četiri godine i narasle neplaćene osnove građana od 18 milijardi kuna u tom krugu vrti se velikih 41 milijarda kuna dugova građana ili gotovo 10 milijardi godišnjih novih dugova građana prema svim osnovama. U samo šest mjeseci od 30.6.2014. do 31.1.2015. godine dug građana narastao je za 3,1 milijardu kuna. Po raščlambi najviše bankama 2,1 milijarda kuna, osiguranja 200 milijuna kuna više ili od ukupno 908 milijuna kuna, teleoperaterima 30 milijuna kuna a ostalim tvrtkama 1,3 milijarde kuna više. Ovdje ne znamo zapravo tko tu spada, pa bih volio čuti zapravo tu vaš odgovor. Znači ovim ostalim tvrtkama, ovih 1,3 milijarde kuna? Odvjetnicima i sucima, vještacima duguje se 30 milijana više ili ukupno 358 milijuna kuna. Središnja država je uspjela u mjesec dana naplatiti 700 milijuna kuna u 6 mjeseci, odnosno 180 milijuna od ukupnog duga od 3,18 milijardi kuna u promatranom razdoblju na što se odnosilo, zapravo Ne znamo na što se to odnosilo, to ne vidimo u izvješću. Lokalnoj samoupravi duguje se 234 milijuna kuna a komunalnim društvima 208 milijuna kuna. Struktura građana po iznosu duga 31.1.2015. godini, znači do 2 tisuće kuna broj građana je 47 459, od 2 do 10 tisuća kuna 85 443 građana odnosno ukupno 132 902 građana. Upravo ova brojka od 47 459 građana koji duguju do 2 tisuće kuna jest upozorenje da ti građani jednostavno imaju toliko niska primanja ili uopće nemaju primanja da ne mogu u dužem razdoblju izići iz blokade i na to bi trebala upozoriti FINA Vladu. Upravo tu bi država trebala reagirati i pronaći načine da im se omogući normalno funkcioniranje dok ne budu u mogućnosti podmiriti dug. Zašto im se ne bi dalo recimo na obročno otplaćivanje duga a da im se ne blokira račun? Od ovoga zapravo nema nitko koristi ni građani, ni država a ukupni iznos dugovanja su manji od iznosa koji su dobili pojedini konzultanti za neuspješne privatizacije javnih poduzeća o kojima sada ne želim govoriti. Model otpisa duga jest pomak ali očito kriteriji su i dalje prezahtjevni i nisu postignuti očekivani učinci što i vi pretpostavljam osjećate u FINA-i. Zabrinjava i dug prema teleoperaterima, što svjedoči činjenici da se sami operateri olako upuštaju u ugovorne obaveze prema korisnicima neprovjeravajući mogućnost da se isti ugovorni odnos može konzumirati s obzirom na mogućnost građana, a to će im na kraju ipak nadoknaditi država. Brojke su jasne i država bi kao i FINA trebali reagirati svatko u svojoj nadležnosti da se problem blokiranih počne učinkovito rješavati. U rashodovnoj strani u strukturi rashoda vidljivo je povećanje rashoda na stavci ostali troškovi poslovanja koji obuhvaćaju troškove službenog puta, naknada izdataka zaposlenih, troškovima reprezentacije, premije osiguranja imovine, osiguranja zaposlenih rezervirane za troškove te ostale troškove poslovanja. U 2011.to je bilo 47 milijuna kuna, u 2012. 55 milijuna kuna a u 2013. 78 milijuna kuna. Porast tih troškova za koje nemam analitiku, znači ne postoji analitika a porast je gotovo 30 milijuna kuna pokazuje da se ni ova agencija ne može oteti zovu birokracije koji podrazumijevaju trošiti i ne brinuti se previše o tome zašto ima se i može se. Voljeli bi zapravo čuti na što se odnosi ovaj trošak i pomak, nije mali on i nije nezanemariv od 30 milijuna kuna. I na kraju što dalje s FINA-om? Vlada Republike Hrvatske je sama sebi kroz dokument projektni plan provedbe dugoročnih reformskih mjera fiskalne konsolidacije razradila mjeru integracije pratećih službi koje predstavlja objedinjavanje određenih poslovnih procesa koja pojedinačno obavljaju tijela državne i javne uprave a koje istima nisu osnovna djelatnost kroz uslugu drugih društava kojima to jest osnovna djelatnost. Konkretno ovoj mjeri razmatraju se poslovi odnosno popratni procesi vezani uz računovodstvene usluge i at podršku na način da je predvidjela definiranje modela poslovne integracije, poslovanje i obujam FINA-e i APIS-a, jačanje financijskih i upravljačkih kapaciteta, utvrđivanje tržišnosti usluga te razmatranje i referenciranje cijene usluga i pravnog prijelaza i odnosa prema zaposlenicima. Rok za ovu mjeru bio je 3 mjesec 2014.godine kao što znadete a završetak do 2016.godine. Nakon odlaska ministra Linića ništa se nije dogodilo. Ministar je smijenjen a mjera je ostala očito u fazi dok joj ne istekne rok trajanja. Umjesto da je razrađenu mjeru nastavila ostvarivati ova Vlada i očito od toga odustala jer je program uhljebljivanja SDP-ovih kadrova upravo u opisu doživio svoj vrhunac, najprije su za otpremnine kako piše u medijima otpustili 67 radnika, a onda zaposlili i na desetke novih sa SDP-ovim iskaznicama. Kakvo je stanje najbolje govori izjava predsjednika Uprave APIS-a koji kaže svi žicaju posao iz SDP-a imam par poziva mjesečno. S pravom je APIS u medijima nazvan SDP-ova uhljeb tvrtka. Zbog najava o spajanju agencija uz preduvjet da se razriješe vlasnički odnosi možda je vrijeme da se Vlada vrati svojim obećanjima i ostvari mjeru jer će ili prije ili kasnije morati provesti nova vlada. To bi bilo pitanje zdravog razuma. Na ovo izvješće FINA-e za 2013.godinu mi ćemo u klubu HDZ-a biti suzdržani jer očito je da postoji prostor da se pomogne građanima, ali se taj prostor nažalost kroz FINA-u i kroz Vladu RH ne koristi, što nam je žao. Hvala lijepa. Hvala i vama kolega. Imate jednu repliku poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega, da vaša rasprava je bila jako dobra i dotaknuli ste neka pitanja koja su vezana uz FINA-u naročito ovaj veliki broj blokiranih i na koji način se tu može pomoći. Najveći broj blokiranih ljudi je vezano uz blokadu državnih poduzeća koji se odnose kod nas u Zagrebu Holding, to je znači struja, voda i nešto i teleoperateri. I ono što je najčudnije ti teleoperateri namjerno rade ovo na što ste vi upozorili, namjerno to daju jer se od običnog malog čovjeka kako bi se mi svi mogli nazvati, a da nismo neke velike firme, lako će se naplatiti. Sjest će vam FINA na plaću, dođete u banku i kaže vam blokiran si. Sada mene zanima, evo sada je tu i ravnateljica, zbog čega banka ne može znati koji je iznos blokiran niti tko te je blokirao nego se mora otići do FINA-e onda FINA to tek odblokira. Ne znam tu vezu uopće koja je. I nije mi jasno da dugovi mogu dolaziti 4, 5 godina unazad. Kakva su to poduzeća koja kada rade godišnju bilancu ne vide svoje dužnike i te svoje dužnike upozore na to da trebaju platiti, da imaju dug i u najkraćem mogućem roku da ga onda blokira. I tada ne bi ljudi dolazili u takve situacije. Činjenica da su ostali bez posla, činjenica je da su digli kredite koje ne mogu više vraćati, ali za sve ostale teleoperatere i za sve ovo što se odnosi na komunalne komunalne račune naprosto mislim ja da sam država i da mi dođe netko sa računom unazad dvije godine to bi platilo ono komunalno poduzeće koje je i poslalo jer znači da ne vode računa Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana predsjednica uprave Anđelka Buneta. Ispričavam se, odgovor na repliku poštovani zastupnik Ante Babić. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Sumrak možda bi bilo dobro kroz ono što ste vi replicirali još jednom ponoviti dvije vrlo bitne stvari glede FINA-e. FINA jest vodeća hrvatska tvrtka na području financijskog poslovanja u državnom je vlasništvu, ona ima javne ovlasti i po Zakonu o ovrsi ona to može raditi, to nije sporno. Sporno je ovo što ste vi rekli broj građana njih gotovo 48000 koji duguju do 2.000 kuna, znači da su oni na egzistencijalnom minimumu i šteta je šteta je to što i FINA ne predloži Vladi RH da se ti računi odblokiraju ali da se da jedan razuman rok da ti građani ako je ikako moguće vrate taj dug jer ovako ovaj dug se neće namiriti i štetu će trpiti i građani ali u ovom slučaju i Vlada RH i onih 132 tisuće građana koji duguju do 10 tisuća kuna. Namjerno sam to usporedio jer to dobro zvuči s obzirom na broj odnosno sredstva koja su uplaćena određenim konzultantskim kućama za određene projekte u RH vezano za HPV, za Clean Star za monetizaciju autocesta, taj dug građana je daleko, daleko manji. Hvala. Hvala i vama kolega. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub SDP-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana predsjednice Uprave FINA-e, kolegice i kolege. Da je sada ovdje kolega Šuker on bi rekao da je ova točka dnevnog reda passe i bio bi upravu. Dakle u ovim trenucima kao što je rekao kolega Bubalo doista bismo mogli već komotno raspravljati o izvješću FINA-e za 2014.godinu, ali eto ovaj točka ovoga trenutka došla na red, postoje određeni prioriteti i mi ćemo raspravljati evo sada o izvješću FINA-e za 2013.godinu. Dakle, na početku izlaganja želim naglasiti da je FINA i u 2013.godini unatoč činjenici da se mora nositi sa sve žešćom konkurencijom na tržištu financijskih usluga ostvarila većinu svojih poslovnih ciljeva, a što se tiče financijskog rezultata on je čak i bolji nego u 2012.godini, dakle ostvarena dobit dosegla je najvišu razinu u posljednje tri promatrane godine. Naime, s 2012.godinom završeno je razdoblje provedbe FINA-ne petogodišnje tranzicijske strategije, jedno važno razdoblje u kojem je FINA restrukturirana, proveden je program zbrinjavanja viška zaposlenih, izdvojeni su poslovi s gotovim novcem u posebnu tvrtku kćer FINA Gotovinski servisi d.o.o. i izvršena je financijska konsolidacija. Rezultat te tranzicijske strategije je preokretanje višegodišnjeg trenda negativnog poslovanja u pozitivno poslovanje i to je ono suštinsko što je nama iz kluba SDP-a bilo važno. Naime, sjećate se da smo prethodnih godina davali negativno mišljenje o poslovanju Financijske agencije, a unatrag nekoliko godina od kada se financijsko poslovanje konsolidiralo naš stav o poslovanju FINA-e je pozitivan. Na uspješno okončanu tranzicijsku strategiju nastavlja se petogodišnja inovacijska strategija čiji je cilj osigurati FINA-i dugoročnu održivost uz korištenje raspoloživih strateških resursa. A to su kao što znamo razgranata poslovna mreža koja osigurava nacionalnu pokrivenost, dakle niti jedna druga agencija nema takvu pokrivenost na teritoriju cijele Hrvatske. To su dalje registri podataka, vrlo vrijedan resurs. Zatim specifičan know-how temeljem na sposobnosti poslovne implementacije i integracije naprednih informatičkih rješenja i dobra reputacija i povjerenje stečeno s jedne strane uspješnim sudjelovanjem u procesima važnih državnih reformi a s druge strane dugogodišnjim poslovnim odnosom sa bankama i drugim komercijalnim partnerima. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju je novi izazov ali i dodatni pozitivni moment za FINA-u jer joj otvara mogućnost regionalnog nastupa, povezivanja sa partnerima i usvajanja najbolje europske prakse u njezinoj branši poslovanja. U tom smislu kao što nas je uputila predsjednica uprave FINA je aktivno uključena u nekoliko projekata. Pa primjerice eto i ja naglašavam pilot projekt SEPA koji bi trebao preko nacionalnog klirinški sustava kojim upravlja FINA osigurati preduvjete za buduće nesmetano i efikasno uključivanje nacionalnog platnog prometa u jedinstveno europlatno područje. Preko NKS-a FINA bi trebala za poslovne banke obavljati uslugu obračuna nacionalnih i prekograničknih transakcija u eurima. Kada su u pitanju tuzemni poslovi FINA je i nadalje pouzdan partner državi u nizu izuzetno važnih projekata od kojih svakako treba spomenuti projekt fiskalizacije čiji je nositelj porezna uprava. Ali FINA je angažirana na poslovima evidencije obveznika fiskalizacije te na poslovima izdavanja aplikativnih certifikata za fiskalizaciju i kao što smo čuli izdano je oko 90 tisuća certifikata. Dalje, tu je projekt uspostave registra zaposlenih u javnom sektoru i uvođenja institucija u sustav centraliziranog obračuna plaća, tzv. COP. Bilo je određenih poteškoća kod njegovog ustrojavanja do njegovog funkcioniranja no danas imamo doista točne podatke i o broju zaposlenih u državnim službama i javnom sektoru općenito a i o njihovim primanjima. do trenutka dakle profunkcioniranja COP-a nije bio slučaj. Dalje imamo projekt uspostave registra zadužnica i bjanko zadužnica s ciljem povećanja sigurnosti u provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima i smanjenja mogućnosti krivotvorenja zadužnica. Isto tako izvršena je potpuna prilagodba sustava REGOS-a za uvođenje jedinstvenog obrasca za evidenciju i naplatu svih primitaka, onaj naš poznati JOPPD. Pokrenuti su dalje nacionalni projekti e-građani i e-osobna iskaznica. FINA je partner državi u provedbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, dakle jedan izuzetno važan i rekla bih silno zahtjevan posao za FINA-u, do 31. 12. 2013. u FINA-i su zaprimljena ukupno 5824 predmeta sa ukupno 53 milijarde kuna prijavljenih obveza s time da je 83% svih zaprimljenih predmeta i riješeno dok je 17% predmeta preneseno u narednu 2014. godinu. Od 3409 riješenih predmeta njih 594 završeno je sklapanjem nagodbi pred nadležnim trgovačkim sudovima dok je nažalost za onaj veći broj dakle za 2815 predmeta podnesen prijedlog za pokretanje stečajnog postupka. Aktualizirajmo malo ovo izvješće za 2013. godinu, dakle osvježimo ga malo sa podacima eto iz 2015. godine, dakle unatrag mjesec dana FINA je dobila kao što znamo jedan novi, vrlo važan zadatak vezano za otpis dugova građana, FINA na zahtjev dužnika izdaje ispise pregleda dugova. Naravno ona permanentna aktivnost FINA-e je praćenje trendova na tržištu platnih usluga radi identifikacije upravo onih usluga koje imaju najvišu tržišnu perspektivu kao što je primjerice usluga plaćanja u realnom vremenu. Nekoliko rečenica o ostvarenom financijskom rezultatu FINA-e u 2013. godini kao što smo višekratno čuli od prethodnih izlagača, ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 825 milijuna kuna, rashodi u iznosu od 749 milijuna kuna odnosno razlika u vidu bruto dobiti iznosi 76 milijuna kuna i 11% je veća od bruto dobiti ostvarene u 2012. godini. što je utjecalo na ovakav dobar rezultat financijskog poslovanja? Dakle u najvećoj mjeri su utjecali prihodi od prisilne naplate, te prihodi od izdavanja certifikata za fiskalizaciju. Jednom riječju prihodi od projekata kojima je država uvodila financijsku disciplinu a u kojima je FINA bila pouzdan partner državi. Prihodi od platnog prometa nažalost i dalje padaju. U posljednje 3 godine smanjeni su za 64 milijuna kuna najviše zbog stalnog odljeva klijenata u banke, dakle to je jedan nezaustavljiv proces ali i zbog globalnog trenda zamjene šalterskog plaćanja elektroničkim plaćanjem. Srećom pad prihoda od platnog prometa uspješno se nadomještava prihodima od elektroničkih usluga, usluga digitalizacije i usluga arhiviranja dokumentacije. FINA je, slažemo se svi u tome, hrvatski leader u području elektroničkih usluga i to područje je očito najjača FINA-ina perspektiva. Dakle možemo reći da FINA ima svoju sigurnu tržišnu nišu. I na kraju nekoliko riječi o imovini FINA-e i sustavu upravljanja tom imovinom. Mislim da je riječ o jednom važnom segmentu poslovanja FINA-e. Naime, iz FINA-ine bilance može se iščitati da FINA raspolaže velikom vrijednošću nekretnina. Upravo to proizlazi iz činjenice da FINA-ine podružnice, poslovnice, šalteri pokrivaju cijelo područje Hrvatske. Dakle doista usluge FINA-e su dostupne u svakom kutku lijepe naše. FINA-ina vrijednost nekretnina je preko pola milijarde kuna ili da budem sasvim precizna 522 milijuna kuna. Riječ je o poslovnim prostorima na vrlo atraktivnim lokacijama koji u značajnom dijelu nisu iskorišteni. Drugim riječima FINA ima višak kvadrata vrlo vrijednog poslovnog prostora koji je doslovno možemo tako reći mrtvi kapital. Štoviše, on je trošak jer održavanje poslovnih prostora dakako izaziva određena ulaganja, odnosno izaziva određene troškove. Dio prostora se iznajmljuje. Znamo da je najveći najmoprimac Agencija za plaćanje u poljoprivredi, a najvažniji razlog zbog kojeg se poslovni prostori ne iznajmljuju u većem opsegu nego što je to do sada slučaj je sigurnost novca. Mislim da mora postojati rješenje da se neiskorišteni prostori privedu funkciji, da postanu izvor zarade, a ne izvor troška. Postojeće stanje je neprihvatljivo, pogotovo ako znamo da istovremeno niz državnih institucija plaća visoke troškove najma za poslovne prostore. Dakle s jedne strane imamo višak prostora, a s druge strane država plaća ogromne troškove najma. Kad već govorim o vrijednim nekretninama FINA-e moram reći da uz poslovne prostore FINA raspolaže i objektima radničkih odmarališta koja već nekoliko godina nisu u funkciji jer FINA nije registrirana za obavljanje takve djelatnosti, dakle ugostiteljske odnosno usluga pružanja smještaja joj je zbog toga početkom 2012. godine zabranjeno daljnje obavljanje djelatnosti vezano uz iznajmljivanje odmarališta. S tim u vezi imam zapravo nekoliko sasvim konkretnih pitanja, dakle jesu li uopće ta odmarališta evidentirana u bilanci FINA-e i kolika je njihova vrijednost. I zapravo ono najvažnije pitanje, koja je sudbina tih odmarališta. Naime, i to su dakle izuzetno vrijedni resursi, a možemo reći da su ovoga trenutka obzirom na svoj status zapravo mrtvi kapitali. Dakle FINA bi trebala napraviti jednu sveobuhvatnu analizu svih raspoloživih nekretnina i predložiti odgovarajuće modele njihove kapitalizacije i to u što skorijem vremenu. Klub SDP-a podržava izvješće FINA-e za 2013. godinu. Hvala lijepa, s time da je vaša ocjena o važnosti i aktualnosti teme u diskrepanciji sa vašom raspravom.

strukturirajte kako hoćete, samo da je u temi. **Buneta, Anđelka** Pokušat ću sve obuhvatiti šta ste me pitali. Generalno što se tiče ovih pitanja odnos države kao vlasnika FINA-e i dodjeljivanja poslova, ajmo to tako reći. Poslovni odnos države kao vlasnika poslovnih procesa i FINA-e temelji se na posebnim pojedinačnim ugovorima između FINA-e i primjerice Ministarstva financija za Riznicu, za predstečajne nagodbe, nagodbe, sa Ministarstvom pravosuđa za ovrhe, sa Vladom Republike Hrvatske za e-građanina. Dakle vlasnik kroz pojedina tijela državne uprave za pojedine svoje poslovne procese povjerava FINA-i one poslove za koje smatra da ih ona može obaviti jer ima potrebne resurse, kvalificirane ljude i ostalo. Za svaki naš posao mi podastremo kalkulaciju, dakle jasno se vidi cijena koštanja. Nitko ne radi ispod cijene koštanja što je logično. Ja ću to onako prosto reći u biznisu kako mi to kažemo, možemo razgovarati o nekakvoj zaradi. Ta zarada može biti onolika, trebala bi biti tolika da u principu nakon x godina, ovisi o kojem poslovnom procesu je riječ, ako se ulaže tehnika, možete zamijeniti dio opreme, znači amortizacija. I to je i u biznisu ajmo reći tako. Mi kad pregovaramo sa bankama, bilo kojom tvrtkom di se javljamo na javne natječaje, naravno gdje se tučemo, tučemo se oko tog fija. Ako si dobro procijenio proći ćeš na natječaju, ako nisi pao si. Ovdje Vlada odnosno svako resorno ministarstvo koje s nama razgovara i pregovara o poslu kaže što treba, koji poslovni proces. Mi činimo, mi kažemo što bi to bilo, zato to govorim generalno i za predstečajne i za ovrhe i za centralni obračun plaća i za riznicu i sve ostalo što činimo. Te usluge odnose se na sve naše dionike u društvu, ove naše nesretne ovrhe, znači i građani i poduzetnici, svi su uključeni, no međutim moram napomenuti i to osobno mene jako smeta. Zašto, zato što mi nismo ti koji vrše ovrhu, ovršuju nekoga, mi smo provider, mi smo onaj koji to provodi i dobili smo taj posao sukladno zakonu, sukladno pravilniku. Cjenik je jasan, poznata, dakle nismo mi sami sebi nekaj dodijelili. Ne. Piše u zakonu, piše u pravilniku, cjenik javan, sve stoji, sve piše. Dakle nismo mi ti koji smo sebi odredili cijenu, cijena je takva kakva jest i nisu cijene tako skupe kako se na kraju, dobro za nekog je više i 100 kuna puno u današnjim teškim vremenima, ali u cjeniku je točno razgrađeno što je što i što se plaća. Evo najviše je bilo pitanja i to su i na mail neki slali saborski zastupnici, naknada za provjeru mogućnosti izvršenja osnove za plaćanje te za obradu zahtjeva sa određenim postupanjem sa osnovama za plaćanje. Naša cijena u cjeniku je 65 kuna. Puno, malo, ne znam što da vam kažem. Ja gledam s poslovne strane kao građanin da sam u toj prilici, ja ako nemam puno mi je sve. Mi se toga gledamo dnevno dolazi se, ima svakakvih situacija u kojima se ljudi nađu osobno i kao čovjeku ti bude užasno teško. Što god možemo mi učinimo ljudski, profesionalno, kako god. Ali zakon je zakon, pravila su pravila. Propisali ih sami sebi nismo, pridržavamo ih se da. Pitali ste me koliko smo zaradili pod navodnicima ako to mogu reći tako vođenje postupaka predstečajne nagodbe 2013. godine. Cca donijelo je to nešto oko 13 i pol milijuna kuna prihoda od čega je do kraja 2013. godine naplaćeno negdje oko cca nemojte me hvatat za riječ nisam uspjela kolegu smsom 8 i pol milijuna kuna. Dakle, ostalo je još nešto nenaplaćeno. Pitali ste me što se tiče dobiti. Dobit FINA-e se dijeli prema statutu. U statutu piše 50% dobiti ide vlasniku, a 50% ostaje za kao reinvestiranje, odnosno ulaganje u obnavljanje, zanavljanje reći ću svih naših kapaciteta koji su nam potrebni. Plan investicija i realizacija je veliki, veliki problem. Kako veli jedan moj kolega u Hrvata je veli puno krokodila, a mala bara. Malo je uopće ovakvih kao što je FINA, APIS da raspišu javne natječaje i onda počinje tučnjava figurativno izraženo. Često se desi da se natječaj sruši samo da bi onaj prošli ostao još koji mjesec, jer dok to prođe postupak, komisija odgovori to traje. To ponekad traje. Nismo mi da kažem jedini koji završe na komisiji. I u principu mi smo jako nesretni što naš plan investicija ne može se realizirati zbog te hajmo reći problematike koja nije samo naša, nego je od svih nas koji smo obveznici javne nabave, gori ti vrijeme, želiš da to što prije završi, nabaviš kupiš, jer ne nabavljaš nešto što ti ne treba. Ali je tako. I realizacija je takva. Rekli ste mi da COP nije plaćen u cijelosti. Točno, nije plaćen u cijelosti. Plaćeno je cca evo isto moram reći cca, 13 i pol milijuna kuna. Mislim da je ostalo negdje oko 20 i koji, 21, dva milijuna kuna. No međutim, za sve te dospjele obveze FINA-e prema FINA-i od države ja ću reći ovo. FINA ima tu dosta velikih problema, ali ti problemi ne sežu od jučer. Moram otići u povijest. Ti problem najžešće kreću 2010., 2011. pa na ovamo. Mi smo sa Ministarstvom financija sklopili Sporazum o zatvaranju reći ću obveza 2010., 2011. u iznosu od 162 milijuna kuna. Upravo se sada nalazimo pred potpisom ovog drugog sporazuma i FINA je predložila modalitet kako, što nama treba hajmo to tako reći da zatvorimo i preostale obveze sporazuma. Cijenimo situaciju, cijenimo sve dionike, cijenimo vlasnika, ali cijenimo i sebe. To bih tako rekla. Što se tiče pitali ste me gospodine ostali troškovi poslovanja to sam i rekla, vjerojatno vam je promaklo u uvodnom izlaganju. Činjenica je da su ostali troškovi poslovanja veći u odnosu na 2012. i to značajno zbog rezerviranja za započete sudske sporove 20,194 milijuna, za prema MRSU 19 naknade prilikom umirovljenja, jubilarne nagrade i sve ono 18 milijuna. Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca 4,9 milijuna. Tu se unutra to sadrži. Imam taksativno po svakom kupcu, po svakom sudskom sporu što to je i od kad to datira. Dakle, opet ćemo se vratiti u povijest, ali to je bilo usklađivanje sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Sva potrebna rezerviranja mi smo napravili i ove godine još mi je nešto ostalo, a to je vrijednosno usklađenje svih naših nekretnina, jer zadnje je provedeno 2008. godine i naše knjige apsolutno su o.k. i iza toga stojim. Što se tiče službenih putova što ste me pitali, naši jako smo škrti. Novac se ne troši u nikakve svrhe, nego ono što je izuzetno potrebno za ljude. Bilo je strašno puno edukacija na terenu, bilo je dosta hajmo reći službenih putova što se tiče edukacije i stjecanja potrebnih znanja i certifikata naših informatičara i smatram da ni jedna kuna nije uludo potrošena ili da ne dao bog netko je nešto fingirao. Nikad, to ne dolazi u obzir, a to se vidi i ukupno po troškovima kako smo gospodarili reći ćemo novcima. Stavka zemljišta je povećana. Točno, povećana je zbog toga što smo evo sada postigli, ne sada nego 2013. sporazum sa Ministarstvom financija i dijelila se imovina još iz vremena službe društvenog knjigovodstva. E tako da je nama nešto pripalo, a nešto smo mi morali dati. Recimo izknjižili smo našu zgradu u Albrechtovoj, a dobili smo zgradu i zemlju u Osijeku mislim u Jegerovoj ako se dobro sjećam, u Rijeci neki Jadranski trg i još nešto. Dakle, to smo sve napravili i uskladili sukladno tom sporazumu i zatvorili smo prošlost. Konačno riješen SDK, u smislu zemlje, nekretnina i svega ostalog. Nekretnine, rekli ste mi odmarališta. Da, mi imamo odmarališta. Točno je da 2012. smo dobili onu zabranu da se ne možemo baviti tom djelatnosti i mi smo se povukli iz toga. 4 puta smo raspisali tendere i pozvali agencije turističke ne bi li tko uzeo te naše nekretnine pa neka nešto zarade i nama nešto dadu. Neuspjelo je na svih 11 lokacija, samo 1 objekt smo uspjeli ajmo reći iznajmiti turističkoj agenciji. To smo iznajmljivali reći ću samo one samostojeće objekte, a ne one gdje imamo recimo mi po terenu primjerice Lošinj, prekrasna zgrada u centru Lošinja, dole je poslovnica, a gore vam je apartman. Kako da kroz poslovnicu pustite neke turiste neke turiste u apartman? A ono je sve sigurnosna zaštita vrlo, vrlo visoka. Dakle, to nije bio predmet. Interes je mali i evo upravo smo neki dan ponovili za tih sada 10 lokacija ponovno tender ne bi li se našao tko da mi to se riješimo Od slobodnih još poslovnih da kažem prostora mi smo najveći naš zakupoprimac je Agencija za plaćanje u poljoprivredi, 4800 kvadratnih metara smo joj iznajmili po cijeni, ovisno o lokacijama ajmo tako reći, koja nije manja od one procjene Porezne uprave. Zašto? Jer ako bi iznajmili po manjoj cijeni mi bi morali sukladno Zakonu o porezu na dohodak plaćati, to je primitak u naravi, plaća se poreze i doprinose. Dakle, totalno financijski neisplativo. I uvijek smo na toj reći ćemo donjoj granici. Da porezna ne može prigovoriti jer smo u skladu sa da kažem pravilima i kako su oni odredili, a s druge strane da ne plaćamo neka dodatna davanja. Trenutno imamo još 8300 kvadratnih metara slobodnog prostora za iznajmiti. Dakle, i tu smo postigli nešto, ne baš previše ali smo postigli. Generalno ove godine je došlo na red da se riješe te nekretnine jer su se sad stekli svi preduvjeti, rasknjižili smo se kome što na nivou države, SDK, ZAP-a, prošlosti i sada ćemo ići na procjenu nekretnina, usklađivanje vrijednosti prema MRS-u 36 što moramo po knjigama. To mora biti naravno struka da odradi. I poslije toga ustvari već paralelno s tim pripremamo za naš nadzorni odbor odluku odnosno jednu analizu na osnovu koje će oni moći donijeti odluku što s tim. Naš prijedlog je da se primjerice stanovi prodaju, oni koji su čisti vlasnički, također i ova odmarališta. Ima još jedna zgrada koja je onako dosta suspektna jer je spomenik nulte kategorije užasno skup. Ima interesa za neke hotele, no međutim sukladno Zakonu o FINA-i našem statutu mi predlažemo nadzornom, nadzorni onda ide prema Vladi jer mi ne smijemo nitijednu nekretninu otuđiti ili steći bez Vlade RH kao našeg vlasnika. Evo, nadam se da sam uspjela sve odgovoriti. Bilo je previše. Hvala vam lijepa. Poštovana predsjednice uprave vi ste u odgovorima koje ste nam upravo davali postavili jedno rekla bih retoričko pitanje sebi da li je previsoka cijena naknade za naplatu osnova za naplatu 65 kuna. Dakle, to jest jedno osjetljivo pitanje uvijek kad su naknade u pitanju i vaše i bankarske i poštanske itd. pogotovo u današnjim vremenima kada ljudi ovako teško žive. Međutim, ja bih htjela podsjetiti upravo iz razloga što sam upoznata sa nekim softverskim rješenjima jer sam svojevremeno radila u FINA-i, FINA-i, recimo kad je u pitanju naplata osnova za naplatu ta se naplata u mnogim slučajevima u velikom broju slučajeva radi ne jednokratno nego višekratno. zavisno od toga kakav je priljev sredstava na račun dužnika. Vi morate i po 10-ak puta izvrtjeti jedan te isti program da biste naplatili jedan iznos dužnika, dakle jednu osnovu za naplatu. Ili možda još ilustrativniji primjer je recimo izdavanje bonitetne informacije. Svatko tko vam zatraži tu informaciju reći će da je 250 ili 300 kuna ne znam koliko sad ona iznosi puno. Međutim, svi zaboravljaju koliko je zapravo minulog rada uloženo da se dođe do onog momenta da vi jednim pritiskom na jedno dugme zapravo isprintate tu bonitetnu informaciju. Dakle, potrebno je prikupiti na određenim obrascima desetke tisuća godišnjih financijskih izvještaja, konkretno poduzetnika, obraditi ih, riješiti sve greške, zbrojiti ih, posložiti u tabele i tek onda kreirati taj bonitetni obrazac. Dakle, postoji jedan ogroman minuli rad koji je u pozadini da tako kažem odnosno koji zapravo opravdava cijenu kakva je. Dakle, tvrdim da nisu cijene visoke. Hvala lijepa. Sljedeća replika, poštovani zastupnik Zdravko Ronko. **Ronko, Zdravko (SDP)** Hvala lijepo. Evo ovako, vi ste vjerojatno rekli da ste zadovoljni sa izvješćem, no ja mislim da vi niste trebali biti zadovoljni s izvješćem a ni ja zato što recimo segment platnog prometa ima jednu silaznu putanju, silazna putanja uz sve one globalne trendove o kojima možemo govoriti ima i silaznu putanju zbog prilagodbe ovoj europskoj regulativi. Slažemo se tu, jer imamo sad situaciju da uz FINA-u mi imamo i pojedine maloprodajne mreže Tisak, Petrol, ne znam ja ovo ono, koji također rade platni promet. Niko nema ništa protiv ali smo mi zaostali jer smo ostavili onaj Zakon o minimalnim mjerama zaštite poslovanja s gotovim novcem iz 2003.godine a njega smo trebali mijenjati 2010.kada smo i napravili ovu prilagodbu. E sad, neću govoriti o lojalnoj ili nelojalnoj konkurenciji, to je vaš problem, ali ću govoriti o zaštiti zaposlenika ili točnije ženske radne snage koja radi na kioscima i koja je apsolutno nezaštićena jer ne moraju imati ni protuprovalni, ni protuprepadni, ni video nadzor ni ništa te su žene itekako nezaštićene i u opasnosti. Ja sam danas išao pa na Tisku sam mogao vidjeti možete danas podignuti i svoj novac iz inozemstva, evo tako recimo piše i tako se radi i upravo zbog te opasnosti moram reći da je Vlada Zorana Milanovića izuzetno dobro detektirala taj problem i da smo išli preko Ministarstva unutarnjih poslova, odradili smo posao, stvoren je, sačinjen je prijedlog Zakona o zaštiti novčarskih institucija, 3.10. smo to imali u Saboru, bile su neke male dorade i ja apeliram da se taj zakon stavi u proceduru, na kraju da se on donese i da to riješimo. **Leko, Sa ovom replikom završili smo raspravu. O godišnjem izvješću glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Zahvaljujem se predsjednici uprave Financijske agencije. Glasovanje će biti sutra. sutra. Ne morate doći. Hvala lijepa.